**Šprem, Boris (SDP)** I prelazimo na iduću točku dnevnog reda, a to je - Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Željku Jovanoviću, ministru znanosti, obrazovanja i sporta. Predlagatelj je 33 zastupnika članova Kluba zastupnika HDZ-a. Zastupnici su podnijeli ovaj prijedlog na temelju članka 116. Ustava Republike Hrvatske i članka 113. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada se očitovala o prijedlogu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite gospođo potpredsjednice, a i u ime kluba HDZ-a Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kao što evo vidite Klub zastupnika HDZ-a podnio je Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru gospodinu Željku Jovanoviću. Mi smo naveli nekoliko razloga za tu smjenu. Ono što moram reći bilo bi ih još dosta, ali smo izdvojili ono što mislimo da je najvažnije i što su i najvažnije poruke i našega kluba, ali i jednog većeg dijela javnosti u RH. Dakle, prije svega moram konstatirati činjenicu da mi za gospodina Jovanovića dakako nismo htjeli dati svoj glas kad se ukazivalo povjerenje Vladi i ministrima jer smo smatrali da svojim radom u Hrvatskome saboru, načinom, nemogućnošću otvaranja bilo kakvog dijaloga, ali prije svega nepoštivanje drugoga, neuvažavanje drugoga jesu bile one pretpostavke koje su po našem mišljenju bilo je dovoljno zaključiti da gospodin Jovanović nije primjerena osoba za ministra znanosti, obrazovanja prije svega i znanosti i obrazovanja. Smatramo da ministri znanosti i obrazovanja dakako svaki drugi ministar i svi drugi ministri moraju budući da su izabrani u Hrvatskome saboru poštovati Hrvatski sabor, sve zastupnike i zastupnice bez obzira kojoj opciji pripadali, bez obzira bili oni zastupnici ili zastupnice vladajuće većine ili oporbe. Smatramo također da svaki ministar ni u jednom trenutku ne smije zaboraviti da odgovara Hrvatskome saboru, da odgovara zastupnicima i zastupnicama u Hrvatskome saboru, ne samo vladajućoj većini nego su to ministri i Hrvatskoj vladi, ministri u Vladi RH koji moraju kao ministri zastupati interese svih građanki i građana RH. To je, bez obzira koliko se slagali ili ne, uvijek naša Vlada iako sam u prošlom mandatu kao premijerka često puta evo s ove strane čula kad bih rekla da sam na čelu Vlade, da sam premijerka onda bi mi dobacivali da nisam njihova premijerka. Ali mi u klubu HDZ-a mislimo da je svaki ministar naš ministar i da mora zastupati ono najbolje od interesa RH i svakog građanina i svake građanke. Iznijet ću nekoliko razloga zbog kojih mislimo da ministar Jovanović ne obavlja dobro svoju dužnost. Prije svega u proračunu, a o tome smo govorili raspravljajući o proračunu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, za nas je to i dalje Ministarstvo športa i mislimo da je ministarstvo i ministar trošio uzalud i bespotrebno vrijeme na mijenjanje određenih riječi u nazivu ministarstva ali pustimo sada to, nevažno Dakle mislimo da je ministar, jer ministar je najodgovorniji za proračun koji predlaže, potpuno potplanirao sredstva da bi Ministarstvo znanosti i sporta moglo dostojno i naravno funkcionirati u okviru zakona. Istaknula sam u raspravi o proračunu kad smo o tome odlučivali da su sredstva za plaće apsolutno potplanirana. Po našoj procjeni negdje otprilike 350 milijuna kuna. I dakako da ćemo itekako postavljati pitanja kako ministarstvo i na koji način ako ne bude rušilo kolektivne ugovore misli ispuniti svoje obveze. No mislim da i jučer iz usta gospodina Linića, ministra financija, dobivamo prve naznake o tome što zapravo Vlada pa onda i ministar Jovanović misli činiti vezano za kolektivne ugovore. Dakle najava, ići ćemo ih kršiti, neispunjavati. Bojim se da bi se mogla dogoditi situacija iz 2003. kad je Vlada koju je vodio SDP također kršila jednostrano i prekidala kolektivne ugovore i zbog toga smo imali gomile tužbi i zbog toga smo morali isplatiti svima onima koji su tužili dodatne milijarde kuna iz državnoga proračuna. Dakle po našem mišljenju, našim izračunima potplanirana su sredstva za plaće. Jednako tako spomenut ću kroz Fond za regionalni razvoj i ona sredstva, odnosno za poravnanje ona sredstva koja su i koja moraju biti planirana primjerice za školstvo, za zdravstvo i vatrogastvo. I tu su ta sredstva potplanirana i za to se ministar Jovanović morao boriti jer dakako ako nam stane školstvo, ako profesori i nastavnici ne budu dobivali redovito plaće onda ćemo imati definitivno kaos u državi. Jednako tako što se tiče visokih učilišta i javnih instituta ta su sredstva smanjenja za 5% jer su zanemareni materijalni rashodi, odnosno rashodi za energiju i sve ono bez čega visoka učilišta ne mogu funkcionirati. Međutim, ovaj zahtjev smo pisali prije nego što je Vlada donijela odluku o poskupljenju cijene struje i plina tako da ovih 5% sada ne važi. To nismo stigli još izračunati koliko to zapravo posto sada nedostaje da bi fakulteti, odnosno visoka učilišta i javni instituti mogli funkcionirati jer ovih 5% odnosi se na prošlu godinu bez dodatnog poskupljenja cijene struje i plina. dakako da nedostaje i novac za pokriće onih alternativnih programa koje je ministar najavio vezano za vjeronauk, za učenike koji ne idu na vjeronauk. Dakle to je paušalna procjena, nema pokriće u proračunu i to su sve zapravo priče za malu djecu. Međutim, ono što je zapravo glavni razlog zbog kojeg mi smatramo da ministar Jovanović ne bi trebao obnašati dužnost ministra znanosti i obrazovanja jest što ministar znanosti i obrazovanja gospodin Jovanović ne potiče kulturu dijaloga, poštovanja, međusobnoga uvažavanja, poštovanja različitosti, svega onoga što smo ugradili između ostalog u Zakon o suzbijanju diskriminacije, u Zakon o ravnopravnosti spolova i ako hoćete Ustav RH. Ustav RH naime Ustav RH. Ustav RH naime jasno kaže da mi živimo u sustavu parlamentarne demokracije i da ministri odnosno Vlada odgovaraju Hrvatskome saboru. Zato nazvati Hrvatski sabor i sve nas zastupnice i zastupnike kokošinjcem, citirat ću budući da se Vlada referirala na ovaj navod, gospodin ministar je rekao "Dosta je kokošinjca, vratimo ugled Saboru i zastupnicima". Dakle, vrlo jasno je rekao da smatra ovu sabornicu, da smatra sve nas ovdje kokošima i pijetlovima ili možda samo kokošima ali elaboraciju ćemo možda čuti kasnije. Vlada u svom odgovoru zanimljivo kaže da ministar koristi "slikovit stil izražavanja" i kaže Vlada u svom referiranju da ministar nije nazvao Sabor kokošinjcem, što naravno nije istina. Ne može biti slikovit način izražavanja i ne može se prihvatiti takav način izražavanja i ne mogu se prihvatiti takve kvalifikacije kada se radi o najvišem predstavničkom tijelu, i o bilo kojem tijelu, o bilo kojoj skupini ljudi, o bilo kojoj skupini ljudi koja čini neko tijelo. Ministar ne može govoriti na uvredljiv način, ministar ne može i ne smije vrijeđati nikoga. Ministar dapače mora braniti prava, ugled i dignitet svakoga, svake institucije i svakog pojedinca. Nadalje, ministar se govoreći o situaciji u sportu odnosno govoreći o situaciji u nogometu usudio reći i sljedeće za ljude i dužnosnike Hrvatskoga nogometnog saveza bez obzira što ministar misli o njima, bez obzira što bilo tko misli o njima. Ministar nema pravo reći da se dužnosnici saveza pogledaju u ogledalo i da pljune u to što vide. Dakle, njegova je poruka, oni koji mi se ne sviđaju dostojni su toga da pljunem na njih, dostojni su toga da pljunem, da ih ponizim i da ih uvrijedim. Kakva je to poruka dame i gospodo učenicima? Kakav je to poruka studentima? Kakva je to poruka mladim ljudima? Kakva je to poruka ministra koji bi trebao raditi ponavljam u zaštiti dostojanstva svakoga i boriti se da se naši mladi ljudi, naša djeca odgajaju u ozračju poštovanja, ljubavi usudim se i to reći, uvažavanja različitosti i kakva je poruka svima onima koji se primjerice bore protiv huliganstva, koji se bore protiv huliganstva na stadionima, koji se bore protiv vrijeđanja? Svi mi bismo se trebali boriti protiv vrijeđanja na stadionima bilo koga zbog toga što ga ne razumijemo, zbog toga što ima drugu boju kože, sve su to dame i gospodo kaznena djela, ako dakako pravilno tumačimo Zakon o suzbijanju diskriminacije i Ustav RH, ali i Kazneni zakon koji smo kao što znate dodatno izmijenili i uveli kaznena djela koja se odnose na one koji govore isključivo govorom i jezikom mržnje. ministar kaže, pljunite onima koje ne volite, one koje prezirete ili onima s kojima se ne slažete, možete pljunuti u lice. Zanimljivo je da se Vlada RH u odgovoru na naš zahtjev nijednom jedinom riječju, ne rečenicom, nego nijednom riječju nije referirala upravo na ovaj navod vezan za pljuvanje, za pljuvanje nekome u lice, za ponižavanje nekoga, za diskriminiranje nekoga. I zato smatramo da Vlada što je jasno iz samog odgovora, žestoko stoji iza tih riječi, iza tih stavova, iza tih poruka ministra Jovanovića. A to je nešto dame i gospodo što bi nas trebalo zabrinuti i što dovodim izravno u vezu sa evo intervencijom prema radnicima Jadrankamena o kojima smo na početku današnje sjednice razgovarali. Dapače, ministar tu praksu vrijeđanja i ponižavanja očito njeguje u svom ministarstvu jer smo čuli vrlo jasno kako njegova suradnica piše da joj je dosta tih lijenih, svetih krava u ministarstvu, dakle ponižava i vrijeđa službenice i službenike zaposlene u ministarstvu koji nose to ministarstvo, bez kojih nijednog ministarstva nema, nijedno ministarstvo bez službenica i službenika koji dostojno rade svoj posao, koji s voljom i ljubavlju rade svoj posao nema opstanka nijednog ministarstva, a suradnica gospodina ministra ih zove lijenim kravama. Ili primjerice izjava pomoćnika ili zamjenika, ne znam što je više, gospodin Skansija sjajnog i slavnog sportaša hrvatskoga, kojem smo se svi divili, ali on očito uz odobrenje ministra Jovanovića, jer ministar Jovanović to nikada nije demantirao, nikada nije reagirao, kaže javno, a Vlada to prešućuje također u svome odgovoru, da oni koji su osvojili zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama zaslužuju pola novca od onoga što se planira za olimpijce koji su osvojili zlatne medalje, dakle zdravi sportaši diskriminira neviđeno paraolimpijce, osobe s invaliditetom, osobe koje moraju uložiti neusporedivo više truda, snage, energije, volje, ljubavi da bi osvojili zlatnu medalju. Za nas u HDZ-u zlatna medalja osvojena na Olimpijskim igrama i Paraolimpijskim igrama jednakog je sjaja, igre Olimpijske igre za osobe sa invaliditetom. I ministrov suradnik jasno kaže, da paraolimpijci moraju dobiti pola novca od onoga novca koji pripada zdravim sportašima. Grublje kršenje Zakona o suzbijanju diskriminacije, moram reći da gotovo nisam srela. Mi se već nekoliko godina sustavno borimo za izjednačavanje prava sportaša s invaliditetom, za nediskriminaciju osoba s invaliditetom u svakodnevnom životu. Hrvatska je, dame i gospodo, treća zemlja na svijetu koja je potpisala konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u New Yorku. Imala sam čast u ime Vlade potpisati taj dokument. Četvrta država na svijetu koja je taj dokument ratificirala, to je najveći, najsnažniji dokument o ljudskim pravima u 21. stoljeću. Ta konvencija koju je Hrvatska prihvatila, ratificirala i koju mora provoditi i koja jasno kaže da su sportaši s invaliditetom jednaki drugim sportašima, koja kaže da su osobe s invaliditetom jednake i da im svaka država mora osigurati jednaku dostupnost i radu i zapošljavanju i političkom životu životu i političkom radu, ali isto tako i sportu. Zato činjenica da je ministar Jovanović pustio svoje suradnike da vrijeđaju i ponižavaju osobe s invaliditetom, sportaše, evo spomenut ću našeg sjajnoga Kralja, gospodina Kralja, sportaša, branitelja, hrvatskoga branitelja koji je ostao teški invalid tijekom Domovinskog rata i koji se najprije morao boriti sam sa sobom, morao se boriti s godinama liječenja, rehabilitacije, morao se boriti sa predrasudama okoline i postigao svjetske rezultate. Je li njegova medalja, zlatna medalja jednakoga sjaja kao što je bila bilo koja medalja ili bilo koje športsko priznanje gospodina Skansia? Jest. I to ovo ministarstvo koje vodi gospodin Jovanović mora promovirati, jer se radi dame i gospodo o temeljnim ljudskim pravima, radi se o temeljnim ljudskim pravima koje svatko od nas mora poštivati. Temeljno ljudsko pravo pak, vraćam se na Sabor, nas zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru je također da nas nitko ne vrijeđa, da nas nitko ne ponižava i da nas nitko ne diskriminira zbog pripadnosti bilo kojoj stranci. To je nešto što prvi mora promovirati svakodnevno upravo ministar odnosno osoba koja je na čelu Ministarstva znanosti i obrazovanja jer kroz to se šalju poruke mladim ljudima, generacijama koje će sutra sjediti u ovom Hrvatskom saboru, koje će sutra voditi hrvatsku Vladu. Ako ih ministar i njegovi suradnici budu naučili da onima koji im se ne sviđaju pljunu u lice, onda ćemo imati generaciju budućih političara, budućih gospodarstvenika koja će Hrvatsku voditi u apsolutno krivom smjeru. Dame i gospodo, pri pri kraju još činjenica da je gospodin ministar imenovao pomoćnika za sport kojem se kreira uprava od 45 ljudi, a do sada je te poslove obavljalo 8 djelatnika. Dovodim u kontekst činjenicu da uopće sredstva za plaće i za redovito funkcioniranje nisu do kraja i ispravno i u potpunosti planirana. Na kraju, dame i gospodo, budući da je gospodin Jovanović dok je bio saborski zastupnik želio sebe promovirati kao osobu koja se bori protiv korupcije i protiv kriminala, želim istaknuti da sam osobno bila zapanjena činjenicom da nije reagirao na činjenicu da je Vlada htjela htjela i imenovala u nadzorni odbor i …/Ne razumije se./… koja je imala prvostupanjsku presudu i to ne za malo kazneno djelo i dapače rekao je da u tome ne vidi ništa problematično. Dapače, i prešutio imenovanje osobe koja ima pravomoćnu optužnicu za čelo Fonda za zaštitu okoliša, pravomoćnu optužnicu, tu dakako ne prejudiciram daljnji tijek sudskoga procesa, ali je ministar Jovanović kao netko tko je sebe htio promovirati kao osobu koja se bori protiv korupcije i kriminala moraju na to u Vladi reagirati i moraju upozoriti i prvog potpredsjednika i predsjednika na činjenicu da je tako nešto apsolutno i u potpunosti nedopustivo. Dakle sve one vrijednosti za koje se bolje rečeno htio prikazati kao zastupnik u Hrvatskom saboru jest pogazio kao član Vlada Republike Hrvatske. A ja mislim i mi u Klubu zastupnika HDZ-a mislimo da se jednako tako za iste vrijednosti moramo zauzimati i kad smo u oporbi i kad smo na vlasti. Ali ono za što se svi u političkom životu moramo zauzimati jest da ne odustajemo od temeljnoga principa bavljenja ovim poslom, a to je uvažavati druge, poštovati druge i uvijek i u svakom trenutku govoriti istinu i za tu istinu se boriti. To gospodin ministar Jovanović u dosadašnjem radu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta nije činio i mi predlažemo da mu Hrvatski sabor iskaže nepovjerenje. Hvala lijepa. /Pljesak./ **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Čuli smo predstavnicu predlagatelja. Želi li i predstavnica Vlade uzeti riječ? Da. Potpredsjednica Vlade gospođa Milanka Opačić. Pa evo u ime Vlade Republike Hrvatske moram reći da nam je žao što danas i ovdje raspravljamo ponovno o nekoj vrsti verbalnog delikta, dakle o izgovorenoj riječi ministra Jovanović, no to je valjda samo kontinuitet nečega što se ovdje kad je u pitanju gospodin Jovanović događalo i dok je bio zastupnik. Dakle podsjetit ću vas na presedan u skidanju imuniteta za izgovorenu riječ što se nije dogodilo nikada u 20 godina jer je imunitet uvijek štitio zastupnika za ono što izgovori za za saborskom govornicom jer nema drugog mehanizma, nema drugog oružja, nema svog političkog sredstva osim govora izgovorene riječi. No pravo je naravno oporbene stranke da traži povjerenje ministra, da traži povjerenje Vlade u cjelini, bili bismo sretniji da se ovdje tražilo povjerenje o onome što ministar Jovanović je radio u svom ministarstvu, a za to mislimo da mu je još trebalo dati vremena jer doista u prva 4 mjeseca teško je suditi nekome o obavljenom poslu. No još jedanput, to dakle ne znači da oporba nema pravo na traženje rasprave u ovom Domu i traženje naravno glasanje o povjerenju, odnosno nepovjerenju određenom ministru. Ministar Jovanović slijedio je jedan sustav obrazovanja i znanosti koji je dakle jedan sustav koji je nama izuzetno važan jer smatramo da kao jedna mala zemlja u EU moramo puno više ulagat u obrazovni sustav nego što smo to ulagali do sada, da je naša prednost kao jedne male zemlje u jednoj velikoj asocijaciji ustvari u obrazovanim ljudima. Riječ je o sustavu u kojem nije lako donositi brze odluke zbog toga što svako brzopleto rješenje u tom sustavu može nanijeti puno više štete nego koristi. A isto tako znamo da smo poprilično vremena do sada izgubili i da nemamo puno vremena za čekanje. na žalost imamo sve nezadovoljne roditelje s jedne strane, nezadovoljne učenike, nezadovoljne profesore. Dakle, doista sustav u kojem imamo jako puno posla i bilo bi dobro da govorimo o tome što što očekujemo od sustava obrazovanja i znanosti, da govorimo o rješenjima. I nadam se da će ovaj Sabor i tu napraviti jedan iskorak, a to je da koristimo neke rasprave da bistrimo argumente, da tražimo što je moguće bolja rješenja ovdje među parlamentarnim zastupnicima kako bismo mogli dakle što je moguće brže i bolje, kvalitetnije rješavati probleme građana. Vlada je dala mišljenje u kojem smo dali potporu ministru Jovanoviću. Smatramo da dobro radi svoj posao. Što se tiče javnih izjava naravno uvijek ima grubih riječi, uvijek ima i krivih interpretacija od onih koji prenose naše izjave. Ali generalno ja se zalažem cijeli svoj radni vijek u politici, a i svi mi u hrvatskoj Vladi, a to je da doista moramo paziti kako i što govorimo jer mi moramo biti uzor svima onima koji su nas birali, koji su za nas glasali. Međutim, ne možemo prihvatiti da izgovorena riječ može biti razlog za bilo čiju smjenu i iskazivanje nepovjerenja. S druge strane treba imati odgovornost za izgovorenu riječ, ali isto tako treba imati i morala i svijesti o tome što su pojedinci radili, koliko su oštetili hrvatske građane i zbog čega se danas nalazimo u ovako teškoj financijskoj situaciji. Sve ono što danas radimo nije ničiji hir ni jednog pojedinca u Vladi, nije ničija dakle osobna odluka. Riječ je o tome da naprosto nemamo puno izbora. Ili ćemo ovu zemlju izvući iz krize, a možemo je izvući samo racionalnim ponašanjem, štednjom na svim segmentima. Možemo je izvući iz krize međusobnim dijalogom sa svim onima sa kojima je to nužno i ja sam uvjerena da svi segmenti u ovom društvu su svjesni toga da nemamo puno izbora. Ili ćemo štedjeti i izaći iz krie ili ćemo se i dalje zaduživati i tonuti i doći do scenarija Grčke što mislim da nikome od nas nije u interesu. Nadam se da će ova rasprava danas proteći isto tako u jednom tolerantnom okruženju i da ćemo na kraju od strane većine dobiti i potporu za ministra Jovanovića. Hvala vam lijepa. Ostalo je još 6 i pol minuta za predstavnike Vlade. Želi li ministar? Da. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta uvažene zastupnice i zastupnici. Pa evo ne mogu reći da mi je drago što sam danas ovdje, jer nitko ne voli biti pred zahtjevom za njegovom ostavkom. Ali istovremeno mi je drago jer ću imati priliku što smo sve u ovako kratkom roku napravili. Inače, danas mi je jedan važan datum. Danas je dan slobode medija, pa čestitam svim novinarima taj dan i želim da imaju puno posla i da izvještavaju o tome kako radi ovaj Sabor, kako radi ova Vlada, a istovremeno danas je i dan oslobođenja grada Rijeke pa svim svojim Riječankama i Riječanima čestitam na tom prazniku i žao mi je što nisam sa njima. Prošli tjedan sam bio na otvaranju dviju manifestacija koja smatram vrlo bitnim da bih pokazao kakve su se promjene dogodile i događaju se kada je riječ o odnosu prema znanju i znanosti od kad je izabrana nova Vlada. Dakle, ja danas javljat ću se nekoliko puta uopće se neću osvrtati na to što je bilo u prošlosti jer je to u krajnjem slučaju više nebitno. Mi smo pobijedili na ovim izborima jer smo ponudili bolji program, bolju strategiju, bolju viziju, pa tako i za obrazovanje i znanost. A što je bilo bilo je. To više nije opravdanje za ono što radimo i kako radimo. Dakle, bio sam na otvaranju Prve noći knjige i Desetog festivala znanosti. Zašto je to uopće bitno? Pa ako se osvrnemo na tih 10 godina Festivala znanosti u Hrvatskoj onda vam mogu reći da su 10 godina odnosa prema znanju u Hrvatskoj obilježile 3 izjave. Prva "kilogram mozga dvije marke", druga "tko je jamio, jamio" i posljednja vrlo poznata Indeks parola "tko ima novaca neka plati, a tko nema neka uči." E upravo zbog toga Hrvatska danas nema gospodarstvo utemeljeno na znanju, niti je društvo jednakih šansi za sve. Dakle, zaostajemo za Europskom unijom po svim pokazateljima znanja. Svega 18% radno aktivnog stanovništva je visoko obrazovano. Na milijun stanovnika dolazi samo 2350 istraživača. Izdvajamo manje od 1% bruto domaćeg proizvoda za znanost i istraživanje, a doktora znanosti imamo 0,67% u radno aktivnoj populaciji. Jedino po čemu smo u vrhu Europske unije je 35% mladih nezaposlenih od kojih veliki dio doktora znanosti u dobi od 35 do 40 godina razmišlja o odlasku iz Hrvatske. Upravo zbog tih mladih pokrenuli smo čitav niz promjena u sustavu znanosti želeći tim najkvalitetnijim mladim znanstvenicima osigurati mjesto na fakultetima i institutima. I ne kako se kaže potjerati 500 profesora u mirovinu. Ne, mi otvaramo vrata za 500 mladih znanstvenika. Noć knjige podsjetila me da se u Hrvatskoj puno češće čvrsto spava sa knjigom ispod jastuka nego što se probdije noć sa knjigom u ruci učeći za fakultete. Zato jesmo po PIZA istraživanju OECD-a kad je o navikama čitanja riječ na poražavajućem 36 od 65 istraživanih zemalja. Vjerojatno pogađate najbolja je Finska koja i po čitanju i razumijevanju pročitanog na samom vrhu i najuspješnija europska država. Upravo je to i model po kojem radi sada Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta koje ja vodim. Rezultati tog istraživanja rekli su da 27% učenika nikada ne čita iz zadovoljstva, 57% ih čita samo zato što mora, 80% kaže da im čitanje nije hobi, a četvrtinu je čitanje gubitak vremena. Zašto vam sve to navodim? Pa zato što ste ovih dana mogli vidjeti još jedno istraživanje koje kaže da ako uzmemo cijelu Europu hrvatski učenici praktično najviše mrze ići u školu. Dakle, to je danas stvarnost hrvatskog školstva. Prema tome, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta koje ja vodim niti jednu odluku ne donosi i neće donositi napamet bez ozbiljne analize, široke javne rasprave i konzultacije sa stručnom i svom zainteresiranom javnošću. Uzalud nama nove škole, a imat ćemo ih. Prosjek škola je danas 50 godina. Možete zamislit kako se te škole mogu održavati, pa smo tako i osigurali novce za projekt javnog privatnog partnerstva koji bi trebao omogućiti da vrlo brzo u Hrvatskoj imamo jedno smjensku nastavu. Jednosmjenska nastava značit će da škola bude privlačnija, da djeca manje izostaju iz škole, da imaju bolje uspjehe, da roditelji budu zadovoljniji, da van nastavne aktivnosti budu veće a za sve to mi smo osigurali novce bez obzira što se govorilo o proračunu ali o tome ću kasnije. Inovacije, poduzetništvo i intelektualni kapital tri su konkurentske prednosti koje na tržištu razlikuju uspješne od neuspješnih, a upravo to vodi u društvo znanja. Prema tome društvo znanja preduvjet je društva uspjeha, a kvalitetan i uspješan rad svake škole i fakulteta najveći je doprinos da priča o društvu znanja ne bude samo parola koja je tako lijepo zvučala u govorima političara proteklih 8 godina. Nekima se moje izjave ne sviđaju. Moj ministarski mandat nije kampanja za nekog budućeg predsjedničkog kandidata kao što je bio slučaj, ja govorim istinu i dalje ću je govoriti. Nekad će ona biti brutalna, nekom se neće svidjeti, ali će biti istina, iskreno stanje našeg društva u svakom dijelu resora koji ja pokrivam. Da bi uspjeli u tome da Hrvatska postane društvo znanja, ali ne na papiru i u parolama, morali smo krenuti od promjena. Dakle u svim segmentima odgovornosti Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta nužne su promjene. Te promjene u ministarstvu provodimo zajednički sa svim akterima odgoja i obrazovanja, znanosti, sporta kroz stvaranje zajedničke platforme za kvalitetnije obrazovanje, znanost i sport. Prema tome kultura znanja, kultura sporta, kultura uspjeha značit će i promjenu Hrvatske u zdravo društvo. I to je moj ministarski cilj. Iz tog razloga su npr. formirane stručne skupine HAZU-a koja će izraditi potpuno novu Strategiju razvoja odgoja i obrazovanja temeljem koje će se raditi novi zakoni za unapređenje odgoja, obrazovanja i znanosti, radne skupine u koje su uključeni naravno i paraolimpijci izrađuju prijedloge Zakona o sportu i Zakon o sportskoj inspekciji, pa i gospođa Kosor nažalost govorila neistine,

Iste naknade olimpijcima i paraolimpijcima. Toga nikada, niti jedan službeni dokument nije izašao koji je govorio o tome da će postojati razlika između olimpijaca i paraolimpijaca i kada je gospođa Kosor svoj govor zaključila da ona govori istinu evo već na prvom nastupu je pokazala da ne govori istinu. **Stazić, Nenad ispravak netočnog navoda. Javila se uvažena zastupnica Jadranka Kosor, potpredsjednica Doma. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa. Ja vas molim gospodine potpredsjedniče prije svega da ministra upozorite da nije u kokošinjcu i da se ponaša pristojno. A sad jer govori da ja ne govorim istinu, a pritom on nažalost naveliko ne govori istinu. Ali, ispričavam se. Kaže ministar pobijedili smo jer smo ponudili bolji program. Netočno, to je netočno. Naime, program kukuriku koalicije je bio sakriven, o programu ste varali građane. Naime, niste rekli u programu da ćete povećati PDV za 2%, niste rekli u programu da ćete žesto udariti na gospodarstvenike, niste rekli u programu da ćete ovako drastično povećati cijenu struje i plina, niste rekli u svom programu da ćete u nadzorne odbore javnih poduzeća i uprave dovoditi isključivo po podobnosti kartaške kolege, da ćete dovoditi ljude koji imaju prvostupanjske presude, da ćete dovoditi ljude koji imaju potvrđene Niste to govorili jer da ste to govorili vjerujem da bi građani nešto drugačije odlučili. O programu na kojem ste pobijedili moglo bi se još puno govoriti, a ja bih se možda koncentrirala na one najave o tri plaće, a ne da vam se plače. A kao što vidite upravo iz ove Vlade čiji je član i ministar Jovanović najavljuje se ukidanje kolektivnih ugovora i masovno otpuštanje iz državnih i javnih službi. Eto toliko o tom programu. Evo i vama sam dopustio da za 30 sekundi prekoračite vrijeme. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi na redu. U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Valter Boljunčić, Dobar dan svima. Evo mi iz kluba IDS-a dajemo punu potporu ministru Jovanoviću jer smatramo da je u ovih okvirno 4 mjeseca što je dosada radio dobro uočio probleme koji su se javili u njegovom ministarstvu i to na svim nivoima, od osnovnog obrazovanja, srednjeg, visokog i sporta i smatramo da je svojim radom dosada pokazao da se zna suočiti sa tim problemima, a sa svojim planovima za daljnji razvoj daje vjeru da će se u ovom ministarstvu veoma bitnom za jedno društvo znanja ići u boljem smjeru. Naravno da je pravo svih da iskažu nepovjerenje ministru pa tako imamo i prijedlog ovih 33 člana kluba HDZ-a. Ja bih se možda osvrnuo onda kako su navedene i taksativno nekakve primjedbe vezane za njegov rad jedna od prvih stvari koja je navedena dakle znači da i ovi koji su dali primjer je smatraju najbitnijom je financiranje. U njemu se osvrću dakle na smanjenje novca koji je dan u proračunu za Ministarstvo znanosti. Smatram da je ta točka potpuno nelogična i deplasirana u ovom trenutku zato što je prošlo nekoliko mjeseci od proračuna i tamo je bila prilika da se o tome govori. Tako da ja smatram da je ovo navođenje kao jedne od bitnijih točaka alibi za nekakve druge kritike koje su oni mislili da stoje. Financiranje naravno da se smanjilo zato što je inače stav bio da ne bismo propali u jedan bezdan kojim smo išli da se svuda moralo smanjiti. Ako bismo u svim ministarstvima išli povećavati novac onda teško da bi zbrajanjem dobili manji iznos novca. No i u takvom jednom smanjenom financiranju, a jedna od posljedica je i činjenica da i u onim dobnim godinama 2005., 2006. kada je gospodarstvo bilo u zanosu, u pozitivi novac koji je davan u to ministarstvo nije baš najbolje usmjeravan. Ali kao što sam rekao i u ovim dakle situacijama gospodarske krize ministar je recimo 52 milijuna više odvojio za školovanje školovanje studenata, znači da u principu se ide i na taj i socijalni dio, ali se ide tako i na to da se studente potiče da redovito završavaju studij. Izdvojeno je više novaca za međunarodne suradnje što je veoma bitno u ovom trenutku kada mi kao država moramo izdvojiti određeni iznos novaca za projekte EU, ali isto tako moramo i privući taj novac na kojem se zasniva dosta toga. možda je u planovima, veoma je bitno i to je jedna od veoma bitnih stvari, a to je zajedno sa Ministarstvom graditeljstva i gospodarstva ministar je iznio jedan prijedlog javno-privatnoga partnerstva u kojem je rad na preko 300 škola, dakle da se osuvremene, što je preko 6 milijardi u ovoj godini direktnih investicija. 6 milijardi u našem proračunu je više nego značajna stavka i ne samo kao proračun ono što može okrenuti smjerove prema boljem nego je isto tako bitno da se ta investicija misli napraviti po određenim pravilima. Dakle, da se gleda i regionalna zastupljenost tih škola, da se gleda na to da đaci mogu u različitim područjima imati iste uvjete za školovanje. Tu je nadalje i nešto što se prelazi, a netko to uzima iz krivog kuta gledanja, mislim da je veoma bitno, a to je da se značajno radi na načinu kako bi se 500 znanstvenih novaka, odnosno svi oni koji su stekli uvjete a u koje je naša država uložila značajan novac, školovati neku osobu do doktorata znanosti i ulagati novac, a nakon toga je pustiti jer je privreda kakva je ne može primiti u svoj rad je veoma veliki trošak. Dakle, mislim da je to isto veoma bitna stavka gdje ministar radi na tome kako bi ti mladi ljudi koji su žrtvovali svoje vrijeme i sebe i školovanja, a i svoj novac su u dosta slučajeva mogli ući u jedan sustav gdje bi to što su učili mogli vratiti na dobrobit društva. Nadalje, drugi set primjedbi se radi o određenim programskim organizacijskim prirodama, radi se dakle o ovome što smo čuli malo prije Zakonu o sportu, radi se o uvođenju novog predmeta i radi se o organizaciji ministarstva. Ministarstvo mislim da je zajedno sa svojim pomoćnicima ministar dobro organizirao u četiri osnovna područja, dakle znanost, visoko obrazovanje, odgoj i obrazovanja i sport i za sada mislim da svi pomoćnici a i sam ministar dakle koji vodi te resore da dobro djeluju. Što se tiče programske osnove dugo se o tome priča, ali očito je ministar taj koji je imao smjelosti da malo više izađe da treba uvesti jedan predmet odgoj, zdravstveni ili kako bi već bio odgoj koji su odmah stavili na to da bi to bila nekakva nadopuna ili zamjena za vjeronauk. Ali ja osobno dajem podršku ministru u tome jer vjeronauk kao što mu ime kaže spada u vjerske institucije ne u javne škole. Javnim školama treba više drugih znanja koja bi ti đaci trebali od zdravstvenog i socijalni odgoj steći. Nadalje, veoma dugo se pričalo o nekoj strategiji ova 4 mjeseca, dakle zajedno sa jednom radnom grupom HAZU-a napravljene su smjernice za razvoj strategije tehnologije znanosti i obrazovanja koje će se dalje razrađivati. Dakle ima se jedna vizija o tome u kom smjeru bi trebala ići znanost i visoko obrazovanje. Tu se naročito ističe potreba da se to vezuje sa tržištem rada ali i u tim smjernicama nikako se ne zanemaruje da imamo i onih dijelova i onih grana recimo humanističke koje ne mogu se na tržištu rada naći a da se ne smiju se zanemariti. Ima i cijeli niz drugih zakona koji su dani u proceduru znači hrvatski kvalifikacijski okvir, zatim imamo Zakon o zakladi, Zakon o nazivlju itd. mislim da je i tehnološki … unaprijedio rad recimo radi se o predškolskom jednogodišnjem obrazovanju koje se mora imati, zatim radi se u elektroničkim upisima itd. dakle jedna nova tehnologija u radu koja će sigurno pomoći. Radi se i već je dan prijedlog na javnu raspravu zakon o znanosti i visokom obrazovanju. Mislim daje to dosta bino. Mi smo bili svjedoci da u prošlom razdoblju prošla Vlada pisalo se tri zakona su se pisala koja su naišla na žestoko suprotstavljanje sve zajednice, između ostalog i zbog rješenja koja nisu bila unutra prihvatljiva, ali isto tako što se dugo radili na tim zakonima bez da je zajednica imala prilike o njima se očitovati. O ovom zakonu možemo reći da gotovo istog trena kada je bio prijedlog dalo se na javnu raspravu. Smatram da u njemu ima toplih elementa i da će se s njime prevazići određene negativnosti koje su uočene u tome području. Naime, osim same strategije kada se radi određena strategija znanosti ono što je ministar ukazao do sada mislim a je dosta bitno zato što je ukazao da i mali problem koji nastaju ili nelogičnosti mogu biti značajne posljedice. Zakon o sportu, Zakon o sportskoj inspekciji se radi prema tome čuli smo neće biti razlike između olimpijaca i paraolimpijaca što je sigurno pozitivno, ali isto tako to nije jedini cilj Zakona o sportu. Cilj je da se odvoji profesionalni sport od jednog rekreativnog načina bavljenja sportom i da se uvede red u sport. Da su prijašnji ministri imali hrabrosti i petlje susresti se s tim problemom jer ta trakavica koja se javlja u našem sportu nije od jučer onda možda ne bi bilo došlo do ovih scena nego bi to bilo riješeno već unaprijed. Mislim da da treći dio koji je bio vezan a to je bilo govora o tome da se radi o govoru mržnje mislim da to nikako ne stoji, mislim da se ovdje radi o jednom dakle specifičnom načinu kako se ministar izražava. Taj način je on dakle imao i ranije dok je bio u Saboru, ali dok netko to ja tretiram to kao dakle želju ministra da locira neke probleme i da ne izbjegava da se izrazi o njima već želja da se ti problemi riješe. Najlakše bi bilo dakle preko nekih problema koji postoje koji su svima jasni jednostavno pogledati na drugu stranu i bavit se nekakvim sitnim stvarima, ali ministar kažem i kroz svoj rad u Saboru kazao nije takav tip nego se želi uhvatiti u koštac s tim problemima. Svatko od nas ima svoj način možda bi netko drugi rekao to na drugi način. Nadalje, smatram da je temeljem već i ranijih situacija vezano za ministra dok je bio saborski zastupnik, a to je dakle vezano slobodu riječi, meni ovo liči da ovaj prijedlog na osobnom nivou je već uperen protiv ministra, što mi naravno nije drago i mislim da je deplasiran sa te strane. Dakle koliko god predlagač misli od ovih 7 točaka ili 6 koliko su naveli ipak ova jedna situacija značajno umanjuje značaj tih točaka. Mislim da su kažem deplasirali ovaj zahtjev jer se radi protiv jednog relativno popularnog i kompetentnog ministra koji je dosta imao imao visoki rejting i koji želi da se stvari koje su se trebale riješiti u svom ministarstvu da ih riješi, a ne da ih zataškava stavljanjem pod tepih. Zbog toga još jednom navodim, mi iz kluba IDS-a dat ćemo punu podršku ministru Jovanoviću i želimo da ovi planovi koje ima sa gospodarskom aktivnošću koje su vezani za obnovu škola ali takvih institucija vezanih za njegovo ministarstvo ali isto tako i sa svojim dakle prijedlozima zakona koje je dao prijedlogom o visokom obrazovanju, različitim već i usvojenim promjenama zakona recimo o licenciranju ravnatelja u osnovnom školstvu i srednjem školstvu da ustraje na tom putu i da ćemo doći do jednoga društva znanja gdje će trebati jedna povratna veza između znanja i gospodarstva jer ne može obrazovanje samo čekati da će gospodarstvo dati novac nego znanje i obrazovanje na svim nivoima, ne samo visoko nego i srednjoškolsko obrazovanje mora biti sposobno da se uključi puno kompetentnije u gospodarske aktivnosti da poveća gospodarski rast i da temeljem toga dio izdvajanja iz gospodarstva za ministarstvo bude i veći. A to onda sigurno će imati reperkusije da ćemo i u sportu kojim se u biti malo novca ulaže imati veće rezultate. Prema tome, evo da ne duljim, mi iz kluba IDS-a dajemo podršku ministru i nadamo se da će ostvariti ove svoje planove. Hvala vam lijepa uvaženi zastupniče Boljunčiću. Samo sudeći prema podignutim pločicama izgleda da ste izrekli kakav netočan navod. Prvi će ispraviti uvažena Ivanka Roksandić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Boljunčić izrekli ste nekoliko netočnih navoda, ja ću ispraviti dva jel toliko stignem. Prvo, netočno je da točka u proračunu je nevažna, itekako važna za rad jednog ministra. Ministar mora osigurati financijska sredstva za djelovanje svog sustava, a ove godine je osigurano čak više od 300 milijuna manje. U međuvremenu su poskupili energenti, pa vas pitam na jednostavan način kako osigurati nesmetani rad škola i visokog obrazovanja. Drugo, netočno je i to što ste govorili o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju i o znanosti. I u prošlom mandatu raspravljali smo o prijedlogu nacrta ovoga zakona i bila je široka rasprava. Nije istina da nije bilo rasprave, dapače. Zbog utjecaja akademske zajednice i velike tematske sjednice Odbora za za znanost i obrazovanje taj zakon i nije ušao u redovitu proceduru, taj zakon je ostavljen da se dobro prouči i proradi. Dakle nije istina da nije bilo rasprava o nacrtu. **Stazić, Nenad (SDP)** Ali je istina da je vama isteklo vrijeme za ovaj ispravak. Drugi ispravak netočnog netočnog navoda, uvaženi zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Boljunčić je netočno rekao da klub HDZ-a za vrijeme rasprave oko prijedloga državnog proračuna nije izrazio bojazan da nedostaju sredstva za plaće djelatnika u znanosti i visokom obrazovanju. Kolega Buljanić upravo je predsjednica kluba zastupnika, gospođa Kosor istaknula da nedostaje 350 milijuna kuna za plaće u znanosti i srednjem, osnovnom i visokoškolskom obrazovanju. I sad dolazim iz toga jer ja i smatram da su mnogi moji kolege zabrinuti prije svega za svoje plaće, a onda i za projekte i za nove znanstvene novake na projektima i ako nema dovoljno sredstava nema ni dovoljno znanja u Hrvatskoj. To smo istaknuli i to smo u svojim raspravama izrekli i jedan je od tih razloga i povoda upravo naš prijedlog o povjerenju gospodinu Jovanoviću danas. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Treći ispravak netočnog navoda iznijet će uvažena zastupnica Jadranka Kosor, potpredsjednica Doma. Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa kolega iz IDS-a je kazao da ministar Jovanović ima specifičan način izražavanja i da to nije uvredljivo. Netočno je to jer ja postavljam kolegi pitanje kako bi on reagirao i bi li mislio da je to samo specifičan način izražavanja da ministar Jovanović njemu kaže da se pogleda ujutro u ogledalo i da odmah pljune na to što vidi. Mislim da je to, ponovo ponavljam, jezik i mržnje, netolerancije, ail i jezik i način izražavanja koji potiče nasilje. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama uz jedno upozorenje. Zastupnik zastupniku ne može postavljati pitanje prema našem Poslovniku. Nastavit ćemo raspravu u ime klubova. Poštovani zastupnik Igor Dragovan u ime Kluba zastupnika SDP-a. Poštovane kolegice i kolege, odgovornost Vlade Hrvatskom saboru temeljna je odrednica parlamentarne demokracije u Hrvatskoj stoga ona upisana u Ustav Republike Hrvatske kojim je propisano da najmanje 1/5 zastupnika može pokrenut pitanje povjerenje pojedinom članu Vlade ili Vladi u cjelini, što je vrlo važna stvar. Radi se o instrumentu koji se koristi u onim situacijama u kojima su se nesumnjivo pojavili stvarni i na neki drugi način neotklonjivi razlozi koji uistinu dovode u pitanje rad, vjerodostojnost i učinkovitost Vlade Republike Hrvatske, odnosno pojedinog njenog člana. U nedostatku stvarne argumentacije HDZ u trenucima vlastitih unutarstranačkih borbi, valjda kako bi se pojedinci pozicionirali kao što oštriji borci protiv SDP-ovih ministara na sjednici Predsjedništva te iste stranke na koji se dogodio potpuni raskol između onih koji se bore za predsjedničko mjesto, donose odluku o pokretanju postupka za povjerenje odnosno odgovornost ministra znanosti i obrazovanja. O neutemeljenosti pa i apsurdnosti teza koje se stavljaju na teret ministru Jovanović nećemo previše govoriti jer je Vlada dala mišljenje s kojim se potpuno slažemo, ali optuživati nekoga tko tko je tek preuzeo resor za financijski kaos koji je naslijeđen od prethodne vlasti gotovo da je nevjerojatno pa ako se radi i o HDZ-u. U zadnjih 8 godina možemo slobodno reći i ukupno 18 godina svih mandata koje ste imali, obrazovni sustav u Hrvatskoj doveden je na izuzetno niske grane, a njegove su glavne karakteristike postale neorganiziranost, kaotičnost, materijalno siromaštvo, zaostajanje za naprednim tehnologijama i nepovezanost s tržištem rada. Plaće prosvjetnih radnika preniske su, a sam status nastavnika nije zadovoljavajući i naravno da to kod mnogih ljudi ruši svaku motivaciju za rad u službi. S druge strane mladi ljudi izlaze iz obrazovnih institucija nezadovoljni jer znaju da obrazovanje koje su stjecali nitko ne traži, nego završavaju na Zavodu za zapošljavanje. Znači nemamo zadovoljne ni učitelje ni učenike ni profesore ni studente ni diplomirane stručnjake ni poduzetnik. Kako to nazvati nego neorganiziranim sustavom koji ne ispunjava svoje temelje uloge. E pa vidite, ova Vlada će to promijenit i prekinut praksu zapuštanja obrazovnog sustava. Poseban problem predstavlja odgojna komponenta sustava odnosno prenošenje istinskih humanističkih vrijednosti mladim naraštajima. To se u hrvatskom obrazovnom sustavu pogotovo posve izgubilo, a rezultat toga je gubitak mogućnosti prepoznavanja što je dobro, a što nije pa tako imamo sve više vršnjačkog nasilja, maloljetničke delikvencije i kriminala. Imamo sve više ovisnosti, konzumacije alkohola i droga, sve više mladih provodi vrijeme u kladionicama. O štetnosti toga u školi se nažalost ne uči, a trebalo bi i hoće za vrijeme ove Vlade. Jednako tako učit će se i o vlastitom zdravlju što je u prošlom razdoblju bila svojevrsna tabu tema prožeta ideologizacijom, a rezultat su bile neželjene maloljetničke trudnoće, razne bolesti pa i uništeni životi mladih ljudi. To niste imali ideju provest, ali ova Vlada hoće. HDZ na svoj način pripisujući svoje greške drugima samo pokazuje svoju dosljednost u nedosljednosti, a upotrebom ovog ozbiljnog instrumenta za te politikantske ciljeve pokazuje svoj pravi karakter. Stoga pozivamo i vas i sve ostalo da u duhu parlamentarne demokracije propitujete Vlade, ali ih istovremeno molim da se suzdržimo jeftinog politikantstva koje neće doprinijet napretku demokracije u Hrvatskoj nego baš suprotno, koje će narušavat ugled svih političkih institucija, i Sabora i Vlade i političkih stranaka. Želim podsjetiti da smo mi u prošlom mandatu kao stranka u opoziciji, hoću reći odgovorna stranka u opoziciji, dobro znali odvagat situaciju i posegnuti za instrumentom pokretanja pitanja povjerenja jer pokretali smo pitanje povjerenja samo u onom trenutku kad je to uistinu bilo jedino krajnje rješenje u parlamentarnoj borbi. Mislim da treba podsjetiti nas sve skupa da smo to napravili u listopadu 2008. godine, tada pitanje povjerenja tadašnjem predsjedniku Vlade i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu. Razlozi su bili sigurnosno stanje u državi, brutalna ubojstva, ulično nasilje, huliganizam bez adekvatnog odgovora policije i državnih institucija, blokada pregovora s EU. To su bili razlozi zbog kojih smo tražili pitanje povjerenja. Pa isto tako u listopadu 2009. pitanje povjerenja potpredsjedniku Vlade, članu Predsjedništva HDZ-a i ministru gospodarstva Damiru Polančecu. Razlozi su bili teško stanje u hrvatskoj brodogradnji, aktivno sudjelovanje u aferi vezanoj za pokušaj preuzimanja Podravke na nezakonit način. To su bili razlozi zbog kojih smo zatražili pokretanje povjerenja ovdje u ovom Parlamentu. Evo tu nismo ni stigli, jer je sud odradio svoje, pa nije ni bila točka dnevnog reda što se tiče potpredsjednika Vlade. Pa smo isto tako tražili pitanje povjerenja u studenom 2009. ministru mora, prometa i infrastrukture Božidaru Kalmeti zbog kriminalnih radnji u HAC-u, lošem stanju u HŽ-u. Hrvatski građani danas vide kakva je situacija bila u HAC-u što se tiče ljudi za koje je taj ministar resorno bio odgovoran. I na kraju vidjevši sve ono što se događalo prije smo isto tako tražili pitanje povjerenja i predsjednici Vlade Jadranke Kosor jer se neke stvari nisu funkcionirale, ne provođenje reformi u poreznom sustavu, državnoj upravi, pravosuđu, zdravstvu i socijali, nefunkcioniranje Vlade. To su bili razlozi. Da ne spominjem isto tako da smo da smo tražili istražno povjerenstvo po pitanju činjenica oko ugovora INA-e i MOL-a. Sada to gledamo na sudu. Isto tako tražili smo istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica oko nabave 39 vojnih kamiona. Mislim da vi znate, a i građani znaju koji je epilog toga Prema tome, to su bili razlozi zbog kojega smo mi smatramo odgovorno u interesu i državnog proračuna i građanki i građana Republike Hrvatske pokretali pitanje povjerenja kako Vlade u cjelini tako i pojedinih članova. Vi imate na to pravo, imate pravo pokrenuti pitanje povjerenja svakome i predsjednika Vlade i bilo kojeg člana Vlade, ali smatram da razlozi za to, barem mi smatramo da razlozi za to moraju biti opravdani, utemeljeni. I zbog toga da zaključim, SDP neće podržati donošenje Odluke o izglasavanju nepovjerenja ministru znanosti, obrazovanja i sporta Željku Jovanoviću. Hvala lijepo. Na ovo izlaganje imamo prijavljena četiri ispravka netočnog navoda. Prvo poštovana zastupnica Jadranka Kosor, potpredsjednica smjenom ministra Jovanovića zbog unutar stranačkih odnosa u HDZ-u. Naime, u Predsjedništvu HDZ-a gospodin Dragovan spominje našu sjednicu. Moram vas obavijestiti da je odluka Predsjedništva HDZ-a i bila jednoglasna, oko toga smo se više nego složili. I moram vas obavijestiti da samo dva buduća kandidata za predsjednika ili predsjednicu HDZ-a i sjede u Predsjedništvu HDZ-a apsolutno nema veze s tim. A kad govorite o jeftinom politikanstvu, onda moram spomenuti da ste vi 2010. godine tražili moju smjenu predsjednice Vlade koja je deblokirala pregovore, a vi ste htjeli srušiti Vladu i htjeli ste da Vlada ne završi pregovore i da Republika Hrvatska ne postane članica Europske unije. I to je prava istina dame i gospodo. Drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodin Dragovan je govoreći u ime kluba izrekao više netočnih navoda, pa evo vidim da je svima to dosta zanimljivo. Neutemeljeno je gospodine Dragovan ono što vi govorite. Mi smo zastupnici u Hrvatskome saboru i netočno je da mi zbog svojih unutar stranačkih izbora ovdje govorimo u Saboru. Mi smo izabrani od svojih birača u svojim izbornim jedinicama. Vlada Republike Hrvatske pa i gospodin Jovanović proizlazi iz ovog Doma i o povjerenju i nepovjerenju odlučuju zastupnici. Vi možete naš prijedlog prihvatiti ili ne prihvatiti. Ali nemojte se smijati. U ovoj zemlji nije ništa smiješno i to ću ponoviti. Mi smo vas pažljivo slušali. Imamo pravo govoriti u Saboru i iznositi svoja mišljenja, a o izborima u HDZ-u nemojte se ništa brinuti. Da se vas pita nikad ne bi bilo ni HDZ-a ni slobodne Hrvatske, a sad se slobodno smijte.

Sad imamo najprije povredu Poslovnika

Morate spriječiti vrijeđanje i omalovažavanje. **Stazić, Nenad (SDP)** Ja najprije moram spriječiti ovakvu zloupotrebu Poslovnika i ovakvu samovolju. Ali gospođo Kosor, potpredsjednica Doma, potpredsjednica ste Sabora morate se držati Poslovnika. Ne držite se Poslovnika, pa zato vas i upozoravam što se ne držite. Imamo treći ispravak netočnog navoda zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo gospodine Dragovan netočna je naravno tvrdnja da su mladi ljudi, a to evo uporno želite podmetnuti i ministar o kojem danas razgovaramo nezadovoljni samo zbog toga jer nakon svog obrazovanja ne mogu naći posao. Gospodine Dragovan, nezadovoljni su radom vaše Vlade i ministra Jovanovića. Nezadovoljni su stoga jer ste podcijenili njihove kompetencije i njihovo obrazovanje. Gospodine Jovanoviću zapošljavate isključivo po partijskim knjižicama bez obzira na kompetencije, bez obzira na obrazovanje. Zbog toga su mladi ljudi nezadovoljni i vjerujte zbog toga vrlo često razmišljaju da odu. I četvrti ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Dragovan je rekao da je u Ministarstvu obrazovanja pronađen financijski kaos. Netočno je, ali je istina da smo 2003. pronašli itekakav kaos i to dugovanja za regres, za božićnice, da smo se morali nagađati sa prosvjetnim djelatnicima da financijske obveze budu što manje jer je bilo tisuće i tisuće tužbi. Sudjelovala sam u tome i mogu o tome svjedočiti. Isto tako, vi ste u odgovoru ova Vlada je rekla da je zaista dosta su rasle plaće u obrazovanju i da će ovo novaca koje ste osigurali u Ministarstvu obrazovanja biti dosta za sve. To ste u odgovoru ove Vlade na povjerenje ministru Jovanoviću rekli. Dakle, ne možete reći da se ništa nije radilo u proteklih osam godina. Radilo se u obrazovanju itekoliko puno od reformi obrazovanja do povećanja sredstava za obrazovanja i više od 70% od 2003. do 2012. **Stazić, Nenad (SDP)** Za govornicu sada ponovo pozivam ministra znanosti i obrazovanja i sporta gospodina Željka Jovanovića. Molim vas, po našem Poslovniku, samo malo, uvažena potpredsjednice Doma gospođo Kosor, prvo ako mislite da sam negdje pogriješio onda je legitimno podići pločicu povrede Poslovnika. Ali po našem Poslovniku nisam pogriješio jer predstavnik Vlade se može javljati nakon svake rasprave i to u trajanju od 10 minuta. Jesmo to raščistili? Da ne dobacujete iz klupe bezveze. Izvolite gospodine. **Jovanović, Dosta je bilo pitanja vezano za proračun tako da ću se ovdje kratko osvrnuti i neće mi trebati 10 minuta na proračun. Prije toga bih se osvrnuo na to kao ministar nemam podršku. Pa po jednoj anketi javnosti uživam podršku 65% građana Hrvatske i što će biti vrlo zanimljivo za kolege kolege iz oporbe, a drago mi je da ste zahvaljujući meni mogli donijeti jednoglasni stav na Predsjedništvu što je vrlo rijetko 49% HDZ-ovaca podržava moj rad. Ja im se zahvaljujem na tome. Dakle, kad govorimo o proračunu u dogovoru sa Agencijom za odgoj i obrazovanje radi se na stvaranju preduvjeta za uvođenje novih sadržaja u škole. U vašem zahtjevu za mojom ostavkom spominje se da nisam planirao sredstva, pa normalno da nisam, takve odluke se ne donose preko noći ni preko koljena. Potrebno je promijeniti što se uči u školi i kako se uči u školi. Mi stvaramo okvir za potpuno nove sadržaje, sadržaje koji će omogućiti da se u školi ne uči za ocjenu nego za život, da djeca po završetku škole mogu dobiti radno mjesto od kojeg će pošteno živjeti i imati poštenu plaću ako upisuju fakultet da će imati znanja koja će omogućiti da budu uspješni studenti. I naravno stvaramo pretpostavke za uvođenje zdravstvenog odgoja i obrazovanja koji će uključivati i seksualni odgoj, obrazovanje o spolno prenosivim bolestima, o štetnostima svih vrsta ovisnosti, prevenciji debljine, kardiovaskularnih bolesti, o nasilju u društvu i među mladima. Stvaramo pretpostavke za uvođenje građanskog odgoja, odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo jer želimo uputiti mlade u njihova prava, slobode i odgovornosti koje imaju kao građani te ih poučiti kako se za njih mogu boriti. Stvaramo pretpostavke za informatiku od 1. razreda jer danas pismen znači znati hrvatski jezik, jedan strani jezik i biti informatički pismen. Stvaramo pretpostavke za e-školu, e-udžbenici, e-dnevnici dokazi su da to nisu samo prazne priče. Puno ste potrošili vremena govoreći o mojoj neodgovornosti za donošenje proračuna. Ja vas podsjećam da je prioritet Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta bilo očuvanje prava radnika i poticanje ključnih stavki obrazovne i znanstvene djelatnosti. Jako teško je nešto učiniti jer je u proteklih 8 godina udio plaća u proračunu ministarstva došao do 90%. Dakle, trebat će bar 8 godina da se to promijeni. Uz smanjenje nekih materijalnih rashoda koji neće ugroziti obavljanje temeljne djelatnosti povećana su sredstva za čitav niz važnih projekata. Tako je npr. u sektoru znanosti … /Govornik se ne razumije./… znanstvena obrazovna tehnološka suradnja dobila 14% više novaca, bilateralna 13%, program cjeloživotnog obrazovanja 40%, za znanstvene je časopise izdvojeno 16% više sredstava, za knjige i udžbenike 40%, za 100% su povećana sredstva za znanstvene skupove, a za znanstvene stručne udruge 230%. Povećana su sredstva npr. za FP7 projekt 60% više nego u proteklom periodu. Važno je istaknuti kako je Ministarstvo obrazovanja i sporta osiguralo 52 milijuna kuna više za školarine čime ispunjavamo naše obećanje da će u Hrvatskoj školovanje biti svima jednako dostupno bez obzira na političku pripadnost, bez obzira na stranku, bez obzira da li je neki znanstveni novak otišao sa sveučilišta, a i dalje koristi kredit koji je dobio od sveučilišta i time oštećuje svoje kolege koji su ostali u sustavu. A ima i takvih, sjede i ovdje. Prevencija ovisnosti u školama povećana za 236%, prevencija nasilja u školama 439%, poticanje programa rada s darovitim učenicima i studentima 133%, stručno usavršavanje nastavnika za provedbu nacionalnih programa 109%, deficitarni udžbenici u školstvu 23% više, naobrazba djece u alternativnim školama govorila je gospođa Kosor o tome 133% više. Hrvatski kvalifikacijski okvir potpuno nova stavka milijun i pol kuna, programi Hrvatske zaklade za znanost bili su nula, ove godine 10 milijuna. Izdavanje domaćih i znanstvenih časopisa 116%, redovna djelatnost znanstveno-stručnih udruga to sam već rekao, državne nagrade za vrhunska sportska dostignuća 300% povećanje. Hrvatski sveučilišni sportski savez 264%, prevencija nasilja sportom u školama 214%, obuka neplivača u školama 166%. Mogao bih i dalje nabrajati. Dakle draga moja gospodo ako je netko osigurao novce za unapređenje djelatnosti obrazovanja, znanosti i sporta onda je to ovo ministarstvo. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo prije samog izlaganja možda je malo neuobičajeno, ali evo želim se svima zahvaliti koji su meni i mojoj obitelji izrazili sućut povodom smrti brata i hvala vam lijepo. Klub HDSSB-a pitanje, kako je to nazvano u dnevnom redu, pitanje pokretanja pitanja povjerenja ministru znanosti, obrazovanja i sporta Željku Jovanoviću jer za razliku od svih dosadašnjih klubova, a imajući u vidu ovih više od 100 dana nove Hrvatske vlade na čijem je čelu predsjednik Vlade Zoran Milanović treba ovdje s ove govornice jasno i glasno reći da to ne treba biti pitanje izglasavanja nepovjerenja ministru Jovanoviću nego izglasavanje nepovjerenja čitavoj Vladi. Jer pitanje nepovjerenja nije obična točka dnevnog reda i po meni, a i po klubu HDSSB-a stvarni ključni razlozi za izglasavanje ovog nepovjerenja nisu sasvim sigurno medijski dobro popraćeni slikoviti slikoviti govori ministra kao što je to bio pogledaj se u ogledalo pa se pljuni ili da je Sabor kokošinjac pa to je izjavio i naš poznati glumac Zlatko Vitez prije nekoliko godina pa se oko toga nije dizala tolika prašina. Po meni u svakom slučaju jedan takav govor, a slažem se da treba stanje u hrvatskom sportu raščistiti ali to ipak nije stvar ministra, to je stvar zakona, zakona koji treba usvojiti Hrvatski sabor, a ne ministra koji će navuć boksačke rukavice i ići se tući sa Mamićem ili sa Markovićem. A činjenica je da u hrvatskom nogometu ali i u sportu postoji niz problema. Međutim dakle imajući u vidu da je ministar Jovanović član hrvatske Vlade a stvarni razlog i stvarni temelj izglasavanja nepovjerenja ovoj Vladi jer prošlo je više od tih 100 dana, je program ove hrvatske Vlade ne ovaj napisani koji je usvojio Hrvatski sabor većina u Hrvatskom saboru i u njem doista ima lijepih, divnih stvari za one koji znaju čitati, nego ovaj stvarni koji je na djelu. Dakle, ovaj program nekad se popularno nazivao Plan 21. Od tog Plana 21. je ostalo samo mrtvo slovo na papiru. I ovaj napisani i usvojeni program Vlade RH je prevara hrvatskih birača, prevara hrvatskih zastupnika bez obzira da li su glasali za ovaj program ili nisu, je ovaj program 21 program Vlade RH vrlo brzo je postao plan 25. I to su osnovni razlozi za izglasavanje nepovjerenja. Pitanje vjeronauka, klub HDSSB-a se zalaže za ostanak vjeronauka u školama jer treba razlikovati školski vjeronauk od katehetskog. Školski Školski vjeronauk za kojeg u ovom trenutku nema alternative jer on ne postoji niti u nacionalnom programu ne postoji alternativa u nacionalnom programu, a isto tako taj školski vjeronauk je temelj ugovora međudržavnog ugovora RH sa Sv. Stolicom. Ali vratit ću se na ove osnovne razloge nepovjerenja, a to je prije svega program Vlade, proračun za 2012.godinu za kojeg je predsjednik Vlade izjavio da je državni proračun složen sustav sastavljen od stotina i tisuća sastavnica koje katkada prosječan ljudski um ne može shvatiti ili teško može shvatiti. Na svu sreću ima nas zastupnika koji i tako složene sastavnice i zadaćnice i zadaćnice koje su proizišle iz one prevare plana 21 koji može itekako dobro shvatiti i pročitati taj proračun koji je prije svega nerazvojni nije socijalno osjetljiv i koji ponovno dovodi u pitanje opstanak određenih regija, regija u RH. Jučer smo bili na polaganju vijenaca za 12 hrvatskih redarstvenika u Borovom Naselju i odgovorno tvrdim da nitko od onih tko se borio i dao svoj život za Hrvatsku nije zamišljao Hrvatsku kao što je to bila od osnutka osnutka osamostaljenja pa sve do danas, nije je zamišljao tako ni do 1999. Nije ju zamišljao ni od 2000. do 2003., ni od 2003. pa do 2012. ali i ovakvu Hrvatsku kao što je danas sasvim sigurno za nju se nitko nije borio i nije ju nitko zamišljao kao zemlju u kojoj svakodnevno imamo nova zaduženja kako države tako i građana da bi uopće mogli preživjeti od 1. do 1., da imamo stalna poskupljenja, najave poskupljenja goriva, struje, plina, naknade koje su prešućene, koje su vjerujem i protuustavne. Zato argument nema ni ova bivša vlada, ni kapetana s malo vitra i još uvijek predsjednice HZD-a, gospođe Kosor jer je upravo ta vlada uvela te namete i te naknade za vodu, za odvodnju, tako da i građanima treba biti jasno da se u Hrvatskoj ništa drastično nije promijenilo. A na kraju ću doći do toga grafita koji je evo po Slavoniji osvanjuje svakodnevno na sve više i više mjesta. To je svakako jedan od uzorka i stalni rast nezaposlenih, bez obzira što će nekoliko tisuća se skinuti kroz program javnih radova, kroz program volontiranja za 1600 kuna gdje će većina poduzetnika to prihvatiti, većina jedinica lokalne samouprave samo je pitanje gdje će smjestiti toliko mladih, obrazovanih i stručnih ljudi za koji godinu dana će dobiti naknadu od 1600 kn i mogućnost polaganja državnog ispita. Ali ja kažem što se tiče te mjere bolje išta nego ništa jer će se ipak barem za 6 mjeseci ili godinu dana smanjiti fiktivno broj nezaposlenih, a zatim izlaskom novih ljudi iz škola, izlaskom doći do ponovnog povećanja. To je ogroman pad standarda, mogao bih pričati gledam na vrijeme. Tu su svakako i umirovljenici kojima se ova 130 nekoliko dana nije popravila ništa situacija. Znam da su određeni problemi naslijeđeni, svjesni smo toga, ali svjesni smo i toga da nizom odluka od socijalne države, od onoga što je zapisano u Ustavu da svatko ima pravo na rad i naknadu dostojnu svoga rada nema ništa. I to treba otvoreno reći, reći hrvatskim građanima, da ova Vlada nije krenula putem socijalne osjetljivosti, putem socijalne demokracije, nego je krenula putem neoliberalizma, putem jednostavne rečenice da velike ribe jedu male. Na kraju će se vidjeti tko će koga progutati jer nisu ni građani Hrvatske ni hrvatski birači veslo sisali. Tu su svakodnevni savjeti za preživljavanje, tu je i nova podjela Hrvatske. Svjedoci smo da je otvorena jedna politička priča koja nema utemeljenja niti utemeljenja niti u Ustavu niti u pozitivnim propisima, to je priča o Bleiburgu, priča o križnom putu. Tu je priča o poznatim Komadininim zakonima, tu je priča o zapošljavanju podobnih bez natječaja, a obzirom da smo dobili i savjete da što manje pričamo na mobitel ja i kum se danas dopisujemo, obzirom da je to jeftinije, pa ću vam pismom se obratiti da li se upisao u SDP i na taj način omogućio da dođe do toliko željenog radnog mjesta. To je potpuna centralizacija Hrvatske, daljnje siromašenje jedinica lokalne samouprave, sve zahvaljujući mini poreznim reformama, zakonima, djelomičnim zakonima, djelomičnim rješenjima koje ova hrvatska Vlada ad hoc dovodi pred Sabor i na taj način onemogućava stvarni razvoj Hrvatske i stvarno pokretanje Hrvatske. Riba smrdi od glave, ali se pokreće perajama, ne glavom nego perajama i potrebno je pokrenuti Hrvatsku iz temelja, ne Hrvatsku ovdje na Markovom trgu, ne Hrvatsku u Banskim dvorima. Jer ako budemo čekali da se tako Hrvatska sa ovakvim zakonima pokrene nećemo ju nikad pokrenuti, a to smo svjedoci svih ovih godina jer se nalazimo u takvoj situaciji u takvoj situaciji da je u Hrvatskoj normalan život, život dostojan čovjeka i život normalan čovjeku nemoguć, osim normalno nama koji evo krvarimo u hrvatskoj Vladi, ministarstvima, agencijama, zarudama, istraživanja i gubljenja vremena i u Hrvatskom saboru. Zapostavljena je Slavonija i Baranja, da ne spominjem poljoprivredu i onih milijardu i pol manje kuna u državnom proračunu od kojih je sasvim sigurno milijardu kuna trebalo doći u Slavoniju i Baranju. Da ne spominjem i to da danas smo čuli slučaj "Jadrankamena", ali da ne spomenem i one prosvjednike koji su prosvjedovali radi poticaja, radi cijene litre mlijeka i kojima je upravo počelo i suđenje je su zaboravili da se s rogatim ne valja bosti i da na sudove ne idu u svoje lokalne sredine nego moraju dolaziti u Zagreb jer su remetili javni red i mir, jer su onemogućili metropoli Hrvatske da zaobiđe kilometar oko glavne slavonske avenije i na taj način dođu do centra Hrvatske što je nedopustivo. Tu su projekti koji se svakodnevno zaustavljaju. Jedan od najvažnijih je svakako i najnoviji projekt koji se zaustavlja, nastavak gradnje koridora 5C, izgradnja mosta preko rijeke Drave i čini mi se kao da je na djelu plan ili strategija namjernog uništavanja Slavonije i Baranje samo zbog toga što se nekom ne sviđa pjesma "Inati se Slavonijo". Ta pjesma nije pjesma inata, prkosa, da bi se nekom prkosilo, pjevala se i za vrijeme Domovinskog rata, da je nismo pjevali vjerojatno danas nitko ovdje ne bi ni sjedio zahvaljujući i Slavoniji, ali isto tako i svim dijelovima Hrvatske koji su za vrijeme Domovinskog rata Za taj most kod rijeke Drave podignut je i namjenski kredit od Njemačke razvojne banke, znači novci su ulupani u nešto drugo. Da li je to napravila ova Vlada ili je to već sada ova Vlada napravila treba u svakom slučaju istražiti. Na tom mostu je trebalo radit 2000 radnika, biti zaposlena građevinska operativa, da ne spominjem da su mnoge tvrtke investirale u opremi, a vrijednost toga je milijardu kuna, daleko manje nego što će to biti tunel ispod Bosne, da ne spominjem sad Pelješki most, a postoje i druga rješenja kojom se može povezati jug Hrvatske sa ostalom Hrvatskom. Istovremeno umjesto tog mosta dobit ćemo 10, 15 ili 20% veće cestarine i da dalje nabrajam toliko i toliko razloga, visinu prosječne plaće, visinu prosječne mirovine. Sav onaj Plan 21 koji je obećan na izborima jer da ste draga gospodo posebno iz SDP jer vi ste stožer Kukuriku koalicije obećavali… **Stazić, Nenad

(HDSSB)** I zbog toga tražimo ostavku čitave Vlade. uvaženi Boro Grubišić smatra da ste rekli nešto potpuno netočno pa da čujemo što je to. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Nije to čak nego to je suglasnost sa gospodinom Vinkovićem. U njegovoj sveobuhvatnoj raspravi čiji sadržaj u potpunosti potpisujem, osim jedne stvari kada je rekao da on minorizira, dakle umanjuje značaj odnosno marginalizira izjavu tipa neka se Marković, Srebrić, Mamić pogledaju u ogledalo i pljunu. Ja se s tim ne slažem, ispravljam ga, mislim da je to vrlo značajna odgojna komponenta ministra Jovanovića. Imamo vremena do stanke čuti još jednu raspravu u ime kluba. Bit će to klub zastupnika HNS-a i uvaženi kolega Goran Beus Richemergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Rasprava Rasprava o odnosu zakonodavne i izvršne vlasti, o odgovornosti izvršne vlasti i onih koji je čine prema Hrvatskom saboru mora biti uvijek dobrodošla u ovome domu. Valja iznova uvijek podsjećati ne samo na apostulate upisane u Ustavu Republike Hrvatske nego i na višestoljetnoj tradiciji parlamentarne demokracije koja nalaže apsolutno poštivanje volje zakonodavnog tijela i kad je posrijedi izvršna vlast na čelu s Vladom. I svaki ministar, svaki njegov zamjenik, svaki njegov pomoćnik i sam predsjednik Vlade prema Saboru se moraju uvijek odnositi s dignitetom i zato nikada nije loše o tome razgovarati. Ali što smo mi to doživjeli? Da nas proračunskoj politici, moralu, pristojnome ponašanju, uljuđenome govorenju da nas podučava HDZ. HDZ je stranka koja je sebe delegitimirala kada se govori o tome kako raspravljati o odnosu zakonodavne i izvršne vlasti i odgovornosti ministara. Ne jednom. Podsjetit ću da je Hrvatski sabor čini mi se 2008. godine donio zaključak po kojemu je predsjednik Vlade Republike Hrvatske obvezan jednom godišnje izvijestiti Hrvatski sabor o stanju države i nacije. A što smo mi doživjeli od Vlade gospođe Jadranke Kosor? Mi smo doživjeli da se brutalno narugala Hrvatskom saboru poslavši pismo u kojemu kaže da se taj zaključak mogao odnositi samo i isključivo na Vladu Ive Sanadera, a da se ne odnosi na njenu Vladu. Eto toliko o vjerodostojnosti gospođe Kosor i HDZ-a koji je dominirao u toj Vladi kad se govori o tome kako Vlada treba odgovarati Hrvatskome saboru. Idemo i korak dalje. Poziva nas se na govor ljubavi, tolerancije, proziva se ministra Jovanovića zbog njegovih izjava koje vjerujem jednom dijelu javnosti jesu možda i iritantne. Možda su bile u jednome času i egzaltirane. Ali tko nas uči govoru ljubavi. Je li to ona stranka koja nas je prozivala stokom sitnoga zuba? Ne moramo ići daleko. Najbliži suradnici gospođe Jadranke Kosor neki od njih sjede i u ovom Saboru u prošlome su mandatu zastupnike nazivali budalama, pijancima, komunjarama, udbašima, poručivali im da se drže štange i sada gospođa Kosor nama želi ukazati na neprihvatljiv govor u Hrvatskome saboru i u hrvatskoj Vladi. Ne samo da nije tada reagirala, nego ni jedna od kolegica i kolega koji su ovdje u ovaj Sabor uveli diskus peškarije, a tko ne zna šta je to nek' pita upravo gospodina Baranovića i ostale zastupnike iz Dalmacije, ni jedna i ni jedan nikada nije dobio nikakvu stegovnu mjeru u Hrvatskome saboru. Štoviše članovi Vlade su se grohotom smijali i naslađivali, članovi Vlade gospođe Jadranke Kosor u ovim klupama su jeli, žvakali, pili, izuvali cipele i ponašali se krajnje neprimjereno. To je Vlada kakav bi trebao biti valjda model ponašanja i valjda bi tako trebali izgledati ministri i u današnjoj Vladi, pa vjerojatno i gospodin Jovanović. Da li vi doista smatrate da smo mi tako kratkoga sjećanja i da ljudi koji ovo slušaju i koji će ovo čuti su zaboravili kako ste i što ste uveli kao praksu u Hrvatski sabor i hrvatsku politiku. Zahtjev za odgovornost ministra Jovanovića sastavljen je na kakve dvije i pol kartice. Spočitava mu se da je na jednom stranačkom skupu u odgovoru novinarima Sabor kontekstualizirao sa riječju kokošinjac. Zar vi doista smatrate da smo zaboravili da je Sabor kokošinjcem nazvao HDZ-ov ministar kulture. I pitam vas što ste od tada do danas kao stranka koja je vladala Hrvatskom, koja je dominirala Hrvatskim saborom vodila hrvatske Vlade učinili da vratite dostojanstvo Hrvatskome saboru, da pobijete sve sve one elemente takve izjave i moguće vjerodostojnosti u toj izjavi jer s njom se htjeli mi to priznati ili ne, koliko god nam zbog toga teško bilo ili ne mnogi ljudi slažu. Zato jer gledaju i slušaju što zastupnice i zastupnici ovdje govore i mjere njihovu vjerodostojnost i mjere kako se ponašaju i kad su na vlasti i kad su u opoziciji. I isto tako vrlo pomno prate kojim aršinima mjere svoje, a kojima tuđe. Jednako tako spočitava se ministru nešto nešto što nitko vidio nije. Navodni dokument u kojemu je provedena segregacija, odnosno diskriminacija osoba po osnovi invaliditeta. Točno je, postoji jedna rasprava koja je inicirana povodom novih zakonskih rješenja oko naknada olimpijcima. Ali jednako tako kao što postoji ta tvrdnja postoji i ona druga tvrdnja, a to je zašto ikome dozvoliti da ide u mirovinu po povlaštenim uvjetima bez obzira na rezultate i o tome se ima i ovdje raspravljati jer ovaj Dom je upravo povlaštene mirovine ukinuo sam sebi. Ali kad smo kod diskriminacije moram vas podsjetiti gospođo Kosor da je stranka na vlasti u gotovo 20 godina vaša dovela do toga ne samo da se diskriminiraju osobe s invaliditetom, nego da se osobe s invaliditetom diskriminiraju obzirom na način stjecanja invaliditeta. Da li vi znadete gospođo Kosor kolika je razlika u naknadama za invaliditet osobi koja je izgubila nogu na radnome mjestu, u ratu kao civil, u ratu kao vojnik, u miru kao civil. Da li znadete kolike su te razlike? Znadete li kako se ti ljudi osjećaju jer ste im godinama obećavali da ćete te nepravde ispraviti, a to niste nikada učinili. I vi danas govorite o tome da se radi o jednoj diskriminaciji na temelju nečega što ni vi niste vidjeli, nego tek ste čuli, a ministar je malo prije rekao koji je njegov stav oko toga. Pitate se kakve to poruke šalje ministar i ova Vlada mladima, studentima. Ja vas pitam gospođo Kosor i vas kolege iz HDZ-a kakve ste vi poruke slali svih ovih godina dok ste bili na vlasti? Kakvu ste poruku poslali time što ste iz državnoga proračuna, iz javnih proračuna izvlačili sredstva i preko FIMI medija jer nije jedna ima ih više taj novac transferirali za potrebe vlastite stranke, vlastite promidžbe, vlastitih kampanja. Jesam li ja to izmislio ili su možda članovi HDZ-a u velikome broju na optuženičkim klupama pa i sama Hrvatska demokratska zajednica. Kakvu ste vi poruku poslali mladima, kakvom praksom? Jeste li im možda poručili bavite se politikom jer tamo postoji novac koji lako možete isisati i potrošiti za svoje privatne ili svoje stranačke potrebe? Možda je ta poruka malo pogubnija od one ministra Jovanovića. Promislite o tome. A drugo, što se tiče izjava gospodina Jovanovića ja bih vjerojatno drugačije razgovarao s gospodom Mamićem, Mamićem, Srebrićem i ostalima. To je pitanje ne samo stila nego i pitanje naprosto trenutka. Ali je činjenica o kojoj vi ne želite govoriti jer niste govorili godinama, a to je ono meritum, onaj meritum kakvo je stanje u hrvatskome športu, u kakvo ste stanje hrvatski šport doveli i kako je moguće da nekim sportovima vladaju mafijaške hobotnice, korupcija i premreženi interesi koji izbjegavaju plaćanje poreza. Sjećate se koliko nam je puta ovdje ministar Šuker na pitanje da li je plaćen porez kod određenoga transfera rekao to je porezna tajna? Sve što se moglo u javnosti razgovarati na tu temu proglasili ste poreznom tajnom. To je vaša poruka. To je poruka koja je puno, puno malignija od onih koje vi danas ovdje kritizirate. Nemojte računati na to da su ljudi u samo 4 mjeseca zaboravili što je praksa i što je baština vladavine HDZ-a Hrvatskom u 20 godina. Vi ste doveli Hrvatsku do toga da niti ministar niti nijedan ministar više praktički ne može donijeti nijednu odluku, a da se ona u većem dijelu javnosti ne smatra teškom, tvrdom, odlukom odricanja. Vi govorite o proračunskoj stabilnosti, o smanjivanju sredstava za znanost, obrazovanje. Pa kako je moguće da treba smanjiti proračun? Kako je moguće da treba smanjiti proračunski deficit? Pa samo tako što ste takvo stanje ostavili. Kad ste išli na izbore niste svojim biračima rekli da ste ostavili u Hrvatskim autocestama 27 milijardi duga, niste rekli koliko ste dugova ostavili u Ministarstvu poljoprivrede, niste rekli kakvu ste situaciju ostavili u drugim sektorima. Ne, niste rekli. Prema tome zadnji ste u redu koji imaju pravo govoriti čelnicima kukuriku koalicije što piše u Planu 21. Plan 21 ima rok trajanja od 4 godine, a vaš je istekao. Klub HNS-a neće dozvoliti da se bilo koji član ove Vlade ovoga časa na ovako prizeman, licemjeran i jeftin način difamira nego će tu odgovornost vladajuća većina pojačati na način da još bolje, još više radi i da pritišće svoju Vladu da radi brže, odlučnije i da donosi i teške odluke, ali da odlučuje a ne da glumi politiku kao što ste to radili vi. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad Čitav niz ispravaka netočnih navoda i dvije povrede Poslovnika. Prvo uvaženi zastupnik Vladimir Šeks, potpredsjednik Doma. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Povrijeđen je Poslovnik, članak 209. stavak 1. u vezi članka 214. stavak 1.a i c. Naime gospodin zastupnik Richembergh u svom govoru nije se držao teme o kojoj se raspravlja, a drugo je omalovažavao i vrijeđao zastupnike. Potpuno je promašio temu, ovdje nije riječ o odgovornosti bivše Vlade i bivše predsjednice Vlade i ministara, ovdje je riječ o pokretanju odgovornosti ministra u Vladi gospodina Željka Jovanovića. Vi ste cijelo vaše izlaganje fokusirali na odgovornost bivše Vlade. Potpuno ste promašili temu. Drugo, na krajnje uvredljivi način ste se u svojoj raspravi odnosili prema brojnom Klubu zastupnika HDZ-a, ministrima bivše Vlade, predsjednici Vlade. To je bio jedan krajnje uvredljivi diskurs kojim ste vi cijelu svoju raspravu obilježili i zapečatili. Ne znam jesam li dužan davati objašnjenje ili ne? Dakle, procjenjujem da gospodin Richembergh nije povrijedio ni članak 114. ni članak 109. Dakle nije govorio na uvredljiv način, govorio je oštro, govorio je svoje stavove, stavove svoga kluba i doveo u pitanje vjerodostojnost predlagatelja ove točke što mislim da je dopustivo.

pogledajte 209., ako zastupnik nije zadovoljan danim objašnjenjem može zatražiti da o tome dostavi mišljenje mjerodavni odbor. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa možete tražiti, u pisanom obliku možete tražiti od Odbora za Ustav **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ne, ne, ali kada ja govorim o povredi Poslovnika kao zastupnik kad govori o povredi Poslovnika kada predsjedatelj izrazi svoje svoje očitovanje da Poslovnik nije povrijeđen onda zastupnik može dati obrazloženje zašto nije zadovoljan sa objašnjenjem predsjedatelja. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo ja ću vam dati riječ. **Šeks, Ovaj Poslovnik je kolega Staziću vama dostupan pa ja vam neću docirati jel'. Vi ste sada izrazili svoje stajalište o tome da nije povrijeđen Poslovnik i ja u skladu s Poslovnikom tražim da o tome da svoje mišljenje Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav jer držim da je Poslovnik povrijeđen i ne slažem se sa vašim objašnjenjem da Poslovnik nije povrijeđen.

Vi ste i predsjednik toga odbora jel? A ne niste, zamjenik predsjednika. Dobro, pa ćemo vidjeti što će odbor reći na ovo vaše traženje. Imamo drugi ispravak odnosno povredu Poslovnika, uvažena zastupnica Jadranka Kosor potpredsjednica. Gospodine potpredsjedniče. Pozivam se na članak među ostalim 213. Poslovnika. Mislim da ste trebali zastupniku koji je govorio u ime kluba HNS-a izreći opomenu. Dapače, malo prije ste mislim da je krajnje nekompetentno vodite ovu sjednicu i krajnje ponižavajuće prema HDZ-u. malo prije ste mene opomenuli da ne mogu postavljati pitanja kolegama zastupnicima, a njemu ste dopustiti da postavi desetak pitanja osobno meni i da insinuira oko FIMI Medije i da insinuira i pritišće na pravosudni sustav. Meni ste rekli da ja ne mogu postavljati pitanja zastupnicima, ali njemu naravno zato što je dio vaše Kukuriku koalicije dopuštate blagonaklono samo daj pitaj, ponižavaj je, vrijeđaj je. To je apsolutno neprihvatljivo gospodine potpredsjedniče. Prosvjedujem i također ću tražiti očitovanje Odbora za Ustav o načinu na koji vi vodite sjednicu jer po tome ispada da smo mi zaista ovdje suvišni, jer ćete i dalje dopuštati da nas se vrijeđa, ponižava i omalovažava. A to vam nećemo dopustiti. Pa nije zastupnik Beus Richembergh vama postavio pitanje. On je iznosio stavove svoga kluba.

Pa evo ga u maniri pravobranitelja Jovanovića zastupnik Beus govori krajnje uvredljivo i navodi niz netočnih navoda i to tako bahato da ga se ne bi ni Čačić postidio ali zato vas valjda još niste dovoljno niste ušli u uže čelništvo svoje stranke. Pa onda kažete i govorite ovdje kakvu smo mi to praksu uveli u Hrvatski sabor gospodine pravobranitelju ministra Jovanovića u krivu ste. Ovdje je bila tolerancija, a vaša praksa upravo ono što vas najviše boli je nekompetencija vaša praksa je da mladi idu kod vas po partijske knjižice ne bi li dobio kakav takav posao. A vaš bahat govor govori o vama i o vašim kompetencijama a o tome možda neki drugi put. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo, nijedan jedini navod vi niste ispravili, nijedan jedini. Možda će u tome uspjeti potpredsjednik Doma Vladimir Šeks koji se javio za ispravak netočnog navoda.

očitovala kada je bivši ministar kulture Vitez izrekao jednu prispodobu sa, da, da, on je tu citirao ali da vas podsjetim citirao je jednu Matoševu izjavu sa Sabora Trojednice u Požunu a i tada radi te neprimjerne usporedbe i povezivanja sa Hrvatskim saborom sa kokošinjcem, ministar kulture je dobio vrlo žestoku jezikovu juhu, ministar kulture se morao javno ispričati, morao se javno uzgraditi. Ja sam ga na to u ime Kluba zastupnika HDZ-a tada 90 i tada 90 i ne znam koje godine itekako sa ove govornice Županijskog doma prozivao i tu se je posipao pepelom išao u …, ispričao se da je to eto tako pjesnički se izrazio, imao je tako osebujni stil kao što ga ima ministar Jovanović doista impresivno osebujni stil. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod gospodina Richembergha kako HDZ mjeri dvostrukim aršinom da traži od ministra Jovanovića odgovornost koju nije tražio od svoji ministara. Nije točno. Mi u HDZ-u tražimo vrlo jasan odgovor, da li je gospodin ministar Jovanović sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti potpisao izjavu o fiskalnoj odgovornosti? Da li je u njoj naveo da je osigurao sredstva za normalno funkcioniranje vrlo velikog sustava kojim upravlja? Da li je tu izjavu dostavio ministru financija? Da li je ministar financija na tu izjavu poslao odgovor i jamči da je izjava kojom ministar Jovanović potvrđuje da je osigurao sredstva za normalno funkcioniranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da je dovoljno sredstava za normalno funkcioniranje sustava? Ako to nije točno ako tijekom godine u ovom Domu utvrdimo temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti da je potrebno vršiti rebalans proračuna i značajna sredstva povećavati. … /Upadica: Vrijeme./ … U Ministarstvu znanosti, tada prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti gospodine potpredsjedniče ministar mora podnijeti sam ostavku bez našeg traženja odgovornosti. … /Upadica: Vrijeme./ … Prema tome, to je to i molio bih gospodina ministra da nam dostavi preslik svoje izjave i odgovor ministra financija. **Stazić, Nenad (SDP)** Idući ispravak uvaženi zastupnik Ante Kulušić. Gospodine potpredsjedniče. Ispravljam isti navod kao i kolega Šeks vezano za ministra Viteza. Nije istina da nije opomenut. Međutim, osvrnuo bih se sa nekoliko rečenica na način vezan za kljucanje u ogledalo Mamića, Markovića način na koji je kolega o tome govorio. Dragi kolega, hrvatski nogomet je proslavio Hrvatsku državu u zadnjih 14 godina. Danas je hrvatska reprezentacija 8.na svijetu, a već 14 godina među 10 reprezentacija na svijetu. I hrvatski nogomet ponavljam ponovno proslavio Hrvatsku državu kao nitko, a ne znam sa čim ćete vi proslaviti. Hvala. potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Naime netočan je navod kolege Richembergha gdje je ustvrdio da ministar Jovanović može se retorikom koju je upotrijebio obraćati predstavnicima ili dužnosnicima Hrvatskog nogometnog saveza. To je apsolutno netočno. Rekli ste da on to može tako, da treba možda i gore. To ste u svom izlaganju pokušali insinuirati. Zapravo, takvom retorikom ja bih vas pozvao da i vi uzmete ogledalo zajedno s njime, pogledate se i onda učinite ono što je on preporučio tim dužnosnicima. Nadam se da i dvojbe oko toga dvojbe oko toga da postoje dvostruki aršini za mjerila invalida rada sa invalidima Domovinskog rata apsolutno ne mogu stajati ni invalidnosti koje ste spomenuli, ne mogu biti jednake jer posebni zakon koji govori o pravima hrvatskih branitelja i invalidnostima koje su stekli u obrani suvereniteta hrvatske domovine ne mogu biti jednaki sa invalidima rada. To budite uvjereni. Oprostite, imamo još jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega, govoreći u ime vašeg kluba izrekli ste netočnu tvrdnju da su članovi HDZ-a na optuženičkoj klupi. Članovi HDZ-a nisu taoci ničije politike i ničijih kaznenih djela. Mi smo prvi, naša Vlada i gospođa Kosor, pokrenuli otvorenu borbu protiv korupcije i kriminala u Hrvatskoj. Upravo je ta dosljedna borba rezultirala završetkom pregovora, posebno poglavlja 23. I ova je Vlada uvela Republiku Hrvatsku u EU. Naša je predsjednica potpisala Sporazum o pristupu Hrvatske EU. Da je tako kako ste vi govorili ne bi naša zemlja bila 28. članica EU. Ja sam zaradio opomenu i dobio sam iz vaših klupa da zavežem. Mi smo kolege zastupnici i naš klub smatra da danas postoje razlozi da raspravljamo o ovome. Vi to možete uvažiti ili ne uvažiti, ali krajnje je nepristojno način na koji ste danas raspravljali o našem prijedlogu. … /Upadica se ne razumije./… Nećemo se gospođo rasplakat, plakat će Hrvatska zbog toga što su vas izabrali. Hvala lijepo. (SDP)** Oglašavam sada stanku. Nastavit ćemo u 15 sati. Idući na redu je Klub zastupnika SDSS-a i uvaženi zastupnik Milorad Pupovac.